raspravu o dva zakona i to točka 62. i 63 našeg dnevnog reda, odnosno 62. Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, drugo čitanje, PZ br. 275, predlagatelj zakona je Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)samoupravu i 63. Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, drugo čitanje, PZ br.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 Predstavnici predlagatelja ne žele dodatno obrazložiti prijedlog. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. O prijedlozima zakona glasat ćemo naknadno. Time ćemo završiti današnji dio zasjedanja. Sutra ćemo početi u 9,30 sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, drugo čitanje, PZ br 239. Hvala lijepa. Hvala